Я бачу. Я бачу, да. Але спочатку реєструємось, відкриваю засідання. Шановні колеги, готові реєструватись? Прошу реєструватись. 10:07:38 В залі зареєстровано 343 народних депутати України. Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій з проханням заміни… Вибачте, заміни. З проханням перерви. І тут є прохання зібрати голів фракцій в кабінеті Голови Верховної Ради України. Будь ласка. Перерва 30 хвилин. Фракція "Батьківщина" і депутатська група "За майбутнє". у вас є. Ми завершили перерву. Три перерви, які брали підряд шість політичних сил. І переходимо тоді до розгляду питань. Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону України "Про повну загальну середню освіту". Відповідно до Регламенту розглядається за скороченою процедурою та без голосування про включення до порядку денного пленарного засідання, відповідно до частини дев'ятої статті 48 Регламенту Верховної Ради України. Я запрошую… Я ввійшов в питання, я не можу більше. Шановні колеги, я запрошую до доповіді народного депутата України Королевську Наталію Юріївну. Наталія Юріївна, будь ласка.

Шановні колеги, шановні присутні! Ми зараз закликаємо вас дуже добре подумати перед тим, як голосувати проти ухвалення даної постанови. Що ви зробили, коли проголосували Закон "Про повну середню освіту"? По-перше, ви порушили цілий ряд норм Конституції України, які декларують неприпустимість мовної дискримінації та гарантують мільйонам російськомовних громадян України вільно користуватися і навчатися рідною для них мовою. Більшість депутатів в цьому залі розмовляє в кулуарах російською мовою. Більшість з вас дуже добре розуміє, що для вас рідна – це російська мова. Але безумовно для кожного з нас одна єдина державна мова – українська мова. І, якщо для когось це ганьба, то для нас це не ганьба. Єдина одна державна мова – українська, але рідна мова для багатьох сімей в нашій країні – це російська мова. Тому не позбавляйте права наші родини вирішувати питання, якою мовою навчатися їх дітям. Ви вчора зрадили більше ніж один мільйон людей, громадян України, яких позбавили права отримувати пенсію. Ви зараз продовжуєте розколювати суспільство. Не треба принижувати людей, не треба сьогодні додаткової ворожнечі. Давайте вирішимо це питання та надамо можливість людям спілкуватися, навчатися їх рідною мовою. Ми всі різні, але рівні, і ніхто не має права вказувати нам якою мовою любити Україну, кожен з нас любить нашу країну. Підтримаємо цю постанову та скасуємо… Дякуємо Наталія Юріївна. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергій Віталійович Кальченко. Будь ласка, Сергій Віталійович. З місця включіть, будь ласка, Сергію Віталійовичу. Регламентний комітет на своєму засіданні 5 січня розглянув проект цієї постанови реєстраційній номер 0901-П, внесений народними депутатами Королевською та Папієвим, яким пропонується скасувати рішення Верховної Ради від 16 січня цього року про прийняття в другому читанні та в цілому Закону "Про повну загальну середню освіту". Керуючись частиною восьмою статті 48 Регламенту Верховної Ради України комітет ухвалив висновок на проект постанови та прийняв рішення рекомендувати парламенту визначитися шляхом голосування щодо його прийняття або відхилення. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є необхідність обговорити це питання? Є. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти.

будь ласка, запрошую до слова народного депутата Павленка Ростислава Миколайовича… А, Геращенко, будь ласка. Народна депутатка Геращенко, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Шановні колеги! Я хочу поінформувати вас, що під час багатогодинної перерви в Голови Верховної Ради в принципі ми домовилися, що кожна фракція отримає по хвилині, щоб обмінятися публічно думками щодо того, що зараз відбувається в сесійні залі. І ми вимагаємо надати потім слово, відносно цієї перерви. Що стосується постанови, яку ми зараз обговорюємо. Ви знаєте, наша політична команда пишається тими реформами, які ми зробили в сфері освіти. Дуже важливо, щоб всі громадяни України мали рівний доступ до вивчення державної мови, щоб вони були конкуренто спроможними, і бажано, щоб і народні депутати України добре знали державну мову, а для цього мають вивчати її, починаючи зі школи і університету. Ми дуже пишаємося тим, що дуже багато зроблено для інклюзивної освіти, і сьогодні ці діти, які, на жаль, іноді роками були закриті в себе вдома, мають право займатися разом з іншими дітьми в класах середньо-загальних Ці реформи потрібно продовжити. І, власне, дуже багато для впровадження інклюзивної освіти зробила і пані Марина Порошенко. Ми вважаємо, що ці реформи мають бути продовжені, і закликаємо сьогодні уряд насправді відмовитися від того щоб вони намагаються закрити так звані "лікувальні" школи для дітей з особливими потребами, наприклад, як для лікування туберкульозу, коли поєднується освіта і лікувальний процес. А що стосується мови рідної для дітей навчатися, то я хочу сказати, Україна – багатонаціональна країна, і, звичайно, кожна дитина має право навчатися кримськотатарською, угорською і всі ці позиції зафіксовані, в тому числі, і в законах про освіту. Ми проти цієї постанови, і ми вважаємо, що навпаки сьогодні ми маємо підтримувати всіляко розвиток державної мови в школі, в садочку, в університеті. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Німченка Василя Івановича, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Будь ласка, Василь Іванович. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Фракція політичної платформи "За життя" зараз представляє вам проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України стосовно прийняття, я без перебільшення можу сказати, антиконституційного Закону України "Про повну загальну середню освіту". Те, що говорила Наталія Юріївна, треба додати ще й низку статей Конституції України, які порушує цей закон і який вводить фактично дискримінацію українців в залежності від мови, на якій вони спілкуються в сім'ї. Цей закон забороняє взагалі українцям і українським дітям навчатися рідною мовою, хоча Конституція гарантує це право. Більше того, є ще й дискримінація в залежності від того, якою мовою говорять українці. Наприклад, я представляю Буковину, де є компактно проживаючі українці, які говорять румунською мовою. Тобто їхнє конституційне право ви порушили сьогодні, щоб вони навчали своїх дітей румунською мовою. Більше того, так само і Закарпатська область, де угорська мова, інші мови національних меншин, більше того, ви ще зробили дискримінацію внутрішню серед мов, тому що ви не зробили рівність дітей, які говорять румунською, угорською мовою, з тими дітьми, які говорять російською мовою. Це фактично закон про заборону російської мови і не обманюйте людей іншою назвою. Крім того, ми абсолютно законно внесли постанову цю, тому що порушена була стаття 117 Регламенту, яка передбачає документи подавати народним депутатам України за 10 днів до розгляду. Тому я дуже прошу вас, це історичний момент. Ці люди, які внутрішньо, і ви обіцяли, що ви відновите право російської мови, проголосувати за цю постанову і підтримати нашу фракцію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народну депутатку Білозір Ларису Миколаївну. депутатська група "За майбутнє". Доброго дня, шановні колеги. Лариса Білозір, Вінниччина, 15 виборчий округ. Ви знаєте, я підтримую Закон про середню освіту, насправді він непоганий і правильний. 327 депутатів за нього проголосували, але не підтримую позицію ОПЗЖ, там є один абзац в Прикінцевих положеннях, що фактично знищує санаторні школи-інтернати. Це 67 санаторних шкіл-інтернатів по всій Україні, які, дякуючи цій поправці, з нового року будуть закриті, вони мають бути переведені в школи-ліцеї. Це означає, що там зможуть тільки навчатись діти з 9 класу. Повірте мені, в цих школах-інтернатах дійсно лікуються діти, це сколіоз, це опорно-рухова система, це сердечники, це діти, які мають проблеми з травленням. Що ми робимо? Фактично ми вирішуємо долю 20 тисяч дітей, які не зможуть взагалі лікуватись. Я вас дуже прошу і звернулась також також до Президента, приїжджали представники цих шкіл-інтернатів і звернулись для того, щоб повернути цей законопроект допрацювати або хоча би в майбутньому підтримати законопроект, який винесе цю правку за дужки. Тому що, знаєте, тут насправді, в мене на окрузі Мурованокуриловецька школа, там навчаються 200 діточок. Величезний замок, де вони живуть, на який потрачені кошти Державного фонду регіонального розвитку, басейн, спортивна система, спортивна інфраструктура, медичне обладнання буде просто викинуте, там дуже дуже великі гроші вкладені. Дитина коштує, там, як би, її навчання всього лише 18 тисяч гривень. І що ми робимо? Ми просто знищуємо здоров'я наших дітей. Я прошу звернути увагу саме на ці прикінцеві положення, які появилися в останній день перед голосуванням. Оцей турборежим деколи заважає нам нормальні приймати закони. Я звертаюся до Президента і звертаюся до депутатів, щоб виправити цю грандіозну, я вважаю, помилку. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Макарова Олега Анатолійовича, фракція Політичної партії "Голос". Будь ласка, Олегу Анатолійовичу. Дорогі українці, шановні колеги! Ви знаєте, що фракція "Голос" не підтримала цей закон, бо є багато чого, що ми хотіли б змінити. Але це точно не мовне питання. Я люблю Україну. І люблю українську мову. І я впевнена, що це є характерне для більшості українців. Цей закон більше захищає тих, хто справді любить цю країну, дає можливість вивчати рідною мовою. І показуємо, що школа з мовами навчання нацменшин, які були до цього, цей закон більше дає прав для української мови, результати навчання гірші. І це основне, над чим ми будемо працювати, щоб у державі Україна українська мова розквітала ще більше і щоб результати наших випускників були найкращими в усьому світі. в усьому світі. Тому ми не будемо підтримувати постанову про скасування цього закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорення завершено. Є ще бажання по одній хвилині,

не було проблем взагалі вивчити українську мову і нею сьогодні говорити в парламенті. Якщо наші діти будуть вчити українську мову в школах, це не проблема. Бо в мене п'ятеро дітей і вони всі спілкуються і чотирма мовами. Коли мова заходить сьогодні в суперечку тут, в парламенті, тоді свідчить, що не розвивається економіка, не розвивається сьогодні жодне підприємство. Сьогодні знущаються над Україною і зіштовхують захід і схід через мовні рефлекси. Правильно сказала Лариса Білозір, що треба звернути увагу на те, що сьогодні руйнуються школи, закриваються в селах, закриваються в районах, закриваються пансіонати. Виправте питання, яке є, помарка в цьому законі. Ми також звертаємося Дякую. Шановні колеги, обговорення завершено.

Вставте, будь ласка, картку. Пише, що не ввімкнено мікрофон ваш. 11:49:44 БІЛОЗІР Л.М. Я ще раз хочу підкреслити: це непоганий і хороший закон, але він скасовує санаторні школи-інтернати. В чому діти завинили перед нами – депутатами? Там потрібно просто один абзац в "Прикінцевих положеннях" поміняти, тому що сьогодні ми маємо звільнити медпрацівників, вони виїздять за кордон з метою кращого заробітку. Потім руйнуються унікальні навчальні оздоровчі заклади. Нині санаторії-школи – це єдиний тип закладу, в якому можна навчатися і проходити реабілітацію. Інклюзія тут не допоможе, тому що в районах нема дефектологів. І минулого тижня батьки з десятків шкіл під Офісом Президента були. Я прошу все ж таки доопрацювати цей законопроект і ветувати, і відправити на доопрацювання. Дякую. Шановні колеги, обговорення завершено. Я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проект Закону "Про повну загальну середню освіту" (реєстраційний номер 0901-П). Прошу визначатись та голосувати. Хто зможе голосувати.

За-58 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ставиться наступна постанова. Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України… (Шум у залі) Покажіть по фракціях. Ставиться наступне. Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (реєстраційний номер проекту 1210-П). Будь ласка, слово надається народному депутату України Гончаренку Олексію Олексійовичу. Дайте, будь ласка, Олексію Олексійовичу можливість. Доброго дня! Гончаренко, "Європейська солідарність", північ Одещини. Шановні друзі, ми, знаєте, я хотів сказати, виступаючи з високої трибуни Верховної Ради, але дивлячись на те, що відбувається навкруги, можна сказати, що виступаючи з трибуни якогось верховного хаосу України, який цей хаос несе далі: в економіку, в політику і в усе життя. І ось ми розглядаємо закон, який надзвичайно є важливим. Мова йде якраз про економіку. Я хочу нагадати, що Зеленський сказав, що нас лавина інвестицій очікує, скоро нас всіх накриє. Насправді поки що "зелена" лавина накрила промвиробництво, воно просто летить в прірву; накрила бюджет, в нас бюджетна діра. А чому? Тому що приймаються такі закони, як Закон 1210 – це зміни до Податкового кодексу, які дозволять податківцям ще більше штормити бізнес. Маленькі були штрафи – будуть великі, мало було часу на перевірки – тепер буде багато часу на перевірки, щоб зарекетувати бізнес вже до кінця. Зрозуміло, що з такими, знаєте, це називається "турбонажим", турбонажим на бізнес, оце відкривається з прийняттям Закону 1210. Закон цей прийнятий, звичайно, з порушенням Регламенту. Я вам хочу сказати тільки одне: за Регламентом України мають бути всі документи до другого читання подані за 10 днів до розгляду. Ми розглядали цей закон 16 січня, що, до речі, дуже символічно. Ми пам'ятаємо, які закони приймаються 16 січня. А роздали нам 15 січня 1100 сторінок, 269 тисяч слів для того, щоб за одну ніч їх всі прочитати! Шановні друзі, ось такі закони приймаються! Наслідки будуть катастрофічними. Я прошу підтримати мою постанову і відмінити цей турбонажим на бізнес. Дякую. Дякую, Олексію Олексійовичу. Слово надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Будь ласка, Сергію Віталійовичу. 11:53:52 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув цей проект постанови (реєстраційний 1210-П), який внесений народними депутатами Гончаренком, Южаніною і Фединою, яким пропонується скасувати рішення Верховної Ради від 16 січня цього року про прийняття в другому читанні та в цілому Закону про внесення змін до Податкового кодексу (реєстраційний 1210). Керуючись частиною восьмою статті 48-ї Регламенту Верховної Ради комітет ухвалив висновок на цей проект постанови і прийняв рішення рекомендувати парламенту визначитися шляхом голосування щодо його прийняття або відхилення. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є необхідність обговорювати цей законопроект? Прошу записатися: два – за, два – проти. Хто бажає.

Шановні колеги, я розумію, що зараз ніхто не зможе уважно слухати, але я ще раз закликаю вас: сьогодні у нас є шанс підтримати постанову і дати можливість повернути цей законопроект в зал для того, щоб його рознести на декілька законів і проголосувати антиофшорний блок окремо і ще раз подумати, що ми робимо з адмініструванням і наділенням додатковими правами фіскальної служби. Ви сьогодні всі повернулися з регіонів і знаєте, що зараз як ніколи немає ладу в фіскальній службі, вона не реформована. попросила і знову звернулася до науковців, і отримала таке глибоке експертно-правове дослідження тих норм, які ви внесли в Податковий кодекс, вони недопустимі. Спеціалісти, які користуються найбільшою повагою в наукових колах говорять про те, що ті визначення, які ми внесли в Податковий кодекс взагалі є антиконституційним. Ви розумієте це чи ні? Я тільки на одному хочу наголосити, і щоб ви почули. За проектом: "діяння вважаються вчиненим, якщо платник податків створив умови". Тобто при кваліфікації порушення не враховується складова настання суспільно-небезпечних наслідків, тобто фактично несплата податків. Наслідком цього буде таке, що по всьому ланцюгу, по всім контрагентам, які нібито, на думку податківців, створили умови самі нічого не роблячи, а кінцевий якийсь платник податків не сплатив податки, тепер всі по ланцюгу будуть відповідати за законодавством як такі, що створили умови для несплати податків. Мені взагалі здається, що ті хто працював у бізнесі розуміє, що настають часи ще гірш, чим при Азарові, це такі права, якими будуть користуватися обов'язково податкові органи. Тому чекайте, що бізнес уже після прийняття цих законів просто стогне. Ми зараз поставимо крапку і приведемо до того, що кожен за ці місяці… Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Ларіна Сергія Миколайовича, фракція… А! Перепрошую. Колтунович, да? Бо був і Шуфрич і… Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович. Шановні колеги, я звертаю вашу увагу на те, що наша фракція не буде підтримувати даний проект… Точніше підтримає даний проект постанови і не підтримує даний проект закону чи точніше вже прийнятий закон. Чому? Тому що всі ми очікували комплексну податкову реформу. Всі ми очікували, із досвіду США і інших країн, що коли приходить нова влада знижуються податки, стимулюється внутрішній споживчий ринок, збільшуються обсяги промислового виробництва і споживання товарів і послуг виключно на внутрішньому ринку. Але ми цього не побачили. Натомість ми побачили підняття окремих ставок і зборів, які не сумісні навіть не те, що з економічними законами, а зі здоровим глуздом. Це перше. Другий дуже важливий момент. У нас виявляється, з'явилися в країні нові обставини пенсійного забезпечення Про що йде мова? Вчора під час обговорення пенсійного закону ваша колега акцентувала увагу на тому, що у нас пенсію треба тільки платити тому громадянину, який має правильні політичні погляди. Так от, я пропоную податковому комітету, це означає, що необхідно тоді змінити і податкове законодавство, щоб податки платили тільки ті, хто мають правильні або ідентичні з нинішньою владою політичні погляди. Тоді це буде справедливим. І не треба з людей знімати з усіх податки. А якщо ви хочете далі піти, то платіть самі ці тарифи, а людям поверніть ті, які були при Азарові, 7,25, а не зараз – в 10 разів більші. Тому я наполягаю на тому, що нинішня влада має повністю змінити податковий курс і фіскальну політику в країні. Ми маємо звернути увагу, насамперед, на стимулювання економічної активності всередині країни, на стимулювання процесів модернізації та інноваційного розвитку, впровадження високих технологій, створення вільних економічних зон. Тоді ми будемо рухатися так, як рухаються передові економіки і країни, а громадяни України будуть жити достойно. Дякую за увагу.

Колеги, прошу звернути увагу. Я нагадаю, що це саме постанова стосується законопроекту 1210, в якому ми з вами 340 голосами підтримали підвищення лімітів для ФОПів. мільйон вісімсот фізичних осіб-підприємців багато вже в новинах прочитали і очікують, коли саме ці ліміти будуть підняті. І цією постановою якщо ми відмінимо прийнятий раніше закон, це все буде скасовано. Я розумію, що зараз в залі насправді дискусії стосовно абсолютно іншого питання, а саме питання ринку землі. Але, будь ласка, будьте уважні і слухайте, дивіться, які саме постанови виносяться на голосування. Однозначно, що ми не будемо підтримувати дану постанову. Тому що ми розуміємо, наскільки важливим є підняття лімітів для фізичних осіб-підприємців. А також наше переконання в тому, що цей Закон є про деофшоризацію, деолігархізацію. Ми це обіцяли своїм виборцям, і ми дотримаємось свого слова.

вперше за 28 років незалежності України вводить відповідальність, реальну відповідальність держави перед бізнесом, у випадку порушення прав бізнесменів платників податків. Закон, який вводить прискорену амортизацію. Закон, який збільшує вартість основних засобів з 6 тисяч, як вони є зараз до 20 тисяч. Закон, який дозволяє підприємствам з оборотом до 40 мільйонів не враховувати податкові різниці. Закон, який приводить у відповідність норми щодо адміністрування податків. Чого не могла зробити минула Рада протягом 3 років. Закон, який врешті-решт вводить AntiBEPS і не дає можливості великому бізнесу ухилятися від оподаткування, переводячи прибутки, зароблені в Україні, за кордон. Дійсно, це не подобається. Дійсно, це викликає супротив. Але ми це обіцяли людям. І ми це робимо. Ми робимо так, щоб українська податкова система була справедливою, була прозорою, була зручною для платників податків і створювала умови для розвитку вітчизняного бізнесу. В тому числі, ми приводимо у відповідність ставки податків, які, на жаль, за минулої влади не відповідали справедливому рівню. Тому прошу постанову не підтримувати. Дякую. Дякую, Данило Олександрович! Чи бажає ще хтось висловитися? Не бачу бажаючих. Тому, шановні колеги, я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей в податковому законодавстві (реєстраційний номер проекту 1210-П) Прошу визначатись та голосувати.

За-84 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ми з вами продовжували, але до завершення цього питання. Я оголошую перерву до 12:30. Прошу лідерів політичних фракцій зібратися в кабінеті спікера. блокують тут трибуну і все інше, зайняти свої місця. Шановні колеги, я попрошу зайняти свої місця.

Шановні колеги, шановні колеги! Час до праці настав. Сідайте, будь ласка, займайте свої місця.

Шановні колеги, ми зараз продовжуємо наше засідання. Я прошу з мотивів - Олександр Корнієнко, фракція "Слуга народу". Є пропозиція. У зв'язку з тим, що ми дуже багато часу витратили на переговори там і розмови лідерів фракцій, продовжити засідання до 20:00 сьогодні. Будь ласка, Івченко з мотивів. Пане головуючий, "Батьківщина" просить вас перед початком розгляду законопроекту про ринок землі включити аудіотрансляцію. На вулиці стоїть близько 3 тисяч зараз людей, і вони хочуть чути, що буде відбуватися в залі Верховної Ради, які позиції депутати будуть говорити під час обговорення законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я думаю, що, безперечно, це... ми працюємо в режимі гласності. Тому попрошу під час розгляду земельного питання включити відповідно аудіотрансляцію на двір, на вулицю для громадян України. Будь ласка, ще є пропозиції? Немає. Шановні колеги, була пропозиція щодо продовження сьогоднішнього робочого... Батенко ще. Давайте вислухаємо всіх, тоді поставимо в порядку надходження. Будь ласка, народний депутат Батенко Тарас Іванович. 12:54:58 БАТЕНКО Т.І. Я хочу внести ясність в цю пропозицію, слушну і конструктивну. Ми не заходимо в нічний режим. Це по-перше. Ми заходимо в розгляд по процедурі поправок по законопроекту по землі. Дальше, наступного дня, в п'ятницю, ми починаємо пленарне засідання о 10 годині ранку з години уряду і завершуємо його обговоренням всіх бажаючих і, відповідно, депутатськими запитами. І продовжуємо, і завершуємо розгляд цього питання на наступному пленарному тижні. Оце той компроміс, який ми хочемо. Забудьмо про будь-які нічні голосування, друзі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасе Івановичу, всі домовленості, які були здобуті в переговорній частині в кабінеті спікера, практично усіма політичними силами дотримуються. Тому я думаю, що це все ми врахуємо і продовжимо таку нашу діяльність. Ставиться на голосування... Ще ви, так? Будь ласка, з мотивів – народна депутатка Геращенко Ірина Володимирівна. Будь ласка. Шановні колеги, ми зараз заходимо в обговорення ключового для українців закону – Закону про ринок землі. І очевидно, що кожен громадянин України має повне право чути, бачити, спостерігати, які саме поправки будуть прийматись Верховною Радою України. Ми під час обговорення багатогодинного у Голови Верховної Ради України від нашої політичної сили наголосили: вимагаємо поваги до Регламенту, поваги до Конституції і поваги до кожного народного депутата України. Це абсолютно неприпустимо – подібні закони приймати вночі, подібні закони приймати в турборежимі. Тому, дійсно, сьогодні кілька годин не з провини опозиції, а саме через той безлад, який відбувався в тому числі і в комітеті під час розгляду поправок, ми втратили. це абсолютна провина монобільшості. Ми за те, щоб конструктивно розглядався цей законопроект по кожній поправці і проти нічних режимів. Дякуємо. Будь ласка, Вакарчук, так чи хто? Я перепрошую, Рахманін Сергій Іванович, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, ми підтримували представників всіх фракцій для того, щоб ми працювали як народні депутати, а не як раби. І я радий, що ми досягли згоди. І сподіваюсь, що це буде гарний знак того, що ми будемо дотримуватись Регламенту і в цьому дуже чутливому питанні і надалі. Дякую. Дякую, Сергій Іванович. Ще хтось з мотивів виступити хоче? Хто? Кулініч, будь ласка. Олег Кулініч, будь ласка, Олег Іванович. Ми підтримуємо пропозицію інших груп і фракцій. Питання обігу земель надзвичайно чутливе, це політичне питання. Воно повинно обговорюватись згідно Регламенту по повній процедурі. Власники української землі, фермери, аграрні асоціації повинні розуміти, що відбувається в сесійній залі. Що законопроект обговорюється. І це дуже важливий сигнал для українського суспільства. І я думаю, що якщо всі домовленості будуть виконані, і ми будемо йти по Регламенту, по процедурі, то це буде тільки позитив. Ми проти, депутатська група "Довіра", нічних засідань. Я думаю, що у нас достатньо часу для того, щоб працювати по Регламенту. Ми якби зайшли в цю процедуру 2 місяці тому, ми давно уже продвинулись би дуже далеко з розглядом цього законопроекту. Тому тільки по Регламенту, тільки по процедурі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату Рабіновичу Вадиму Зіновійовичу, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Шановні друзі, ми мали дискусію і суть її полягала у тому, що ми питалися довести одну думку: схаменіться, продажа української землі

Ви завжди вмієте внести конструктив в дискусію. Спасибі. Шановні колеги, я розумію, що була пропозиція продовжити сьогоднішній робочій день до 20 години. Прошу... Вже від фракції ОПЗЖ виступали.

Рішення не прийнято. Шановні колеги, я попрошу. Покажіть по фракціях, будь ласка,

шановні колеги, я так розумію вноситься ще раз від... (Шум

Шановні колеги, я закликаю депутатів дотримуватися депутатської етики, дотримуватися елементарних засад людяності, зайняти свої місця і перейти до виконання своїх обов'язків.

шановні колеги, я звертаюся до депутатів, які на превеликий жаль, провокують непарламентську поведінку в цій залі. Займіть свої місця! Займіть свої місця і приступіть до виконання своїх обов'язків. Парламент – місце для дискусії, доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут от. Займіть свої місця! Шановні колеги, є поняття парламентаризму. В парламентаризмі все вирішується шляхом голосування. Будь ласка, займіть свої місця і не встановлюйте тут провокації в стінах Верховної Ради України. Будь ласка.

Шановні колеги! Я попрошу шановних народних депутатів спуститися вниз, зайняти свої місця. я дуже прошу вас спуститися вниз, зайняти свої місця.

Шановні колеги народні депутати, звертаюся до вас не до як членів партійних осередків, клубів, груп і так далі, а як до людей, яким делегували повноваження представляти їх у єдиному законодавчому органі. Я звертаюся до вас з проханням займіть, будь ласка, свої місця, тому що для нас дуже важливо, щоб зараз почалася нормальна конструктивна розмова. А розмова може початися тільки в обговоренні. Я попрошу усіх народних депутатів – займіть свої місця. Є пропозиція, будь ласка, включіть Арахамії. Колеги, я пропоную, вся країна дивиться, ми включили трансляцію назовні, давайте почнемо працювати як народні депутати. Я ставлю зараз, прошу поставити на голосування пропозицію подовжити сьогоднішній робочий день до 19:30, проголосувати і почати згідно, 100-відсотково згідно за Регламентом працювати, кожну правку окремо розглядати, якщо хтось наполягає, і йти далі по цьому процесу. В нас 4 тисячі правок попереду. У вас є час показати свою політичну позицію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, шановні колеги, я прошу… Шановні колеги, я попрошу, займіть свої місця і будемо зараз голосувати за ще одну пропозицію Давида Георгійовича Арахамії продовжити сьогоднішній день до 19:30 і врешті-решт почати працювати. Ви не проти? Ви готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію. Прошу... Готові всі, так? Прошу підтримати та проголосувати.

За-226 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, я запрошую до слова Голову Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича.

Шановні колеги! Шановні колеги, будь ласка, можна я виступлю? Дякую. (Шум у залі) Шановні колеги, послухайте, будь ласка, мене.

дайте мені слово виступити.

демократія – це, коли ви поважаєте права інших, так само і, мабуть, мої. Я думаю, що в цьому залі не знайдеться великої кількості людей, які скажуть, що я до них ставлюся зневажливо. Тому я прошу, щоб і ви послухали мене. Я розумію, що політика, вона завжди була в українському суспільстві, є і буде, так само як і демократія. Однак демократія – це, коли ваші права закінчуються там, де починаються права іншого. Я розумію, що сьогодні нас багато, хто штовхає на те, щоб у Верховній Раді знову була бійка, кров і щоб не лише у Верховній Раді. Якщо ми говоримо про те, що ми про щось домовляємось і це дійсно цінно, коли всі фракції сідають за стіл і домовляються, і досягають якогось консенсусу. Коли ми домовляємось про те, що в нас буде засідання до 8 години вечора, тому що ми витратили деякий час для того, щоб узгодити спільну позицію, то, мабуть, це треба робити. Коли ми домовляємось про те, що ніхто не буде блокувати президію і дасть керівництву Верховної Ради за Регламентом йти по вирішенню питань порядку денного, то треба робити саме так. Коли ми домовляємось про те, що ми повинні йти за законом, нас штовхають на що – всі сподівалися, що ми порушимо Регламент, що ми підемо так як комусь буде зручно? Ні. ми пішли по закону. Пройшов комітет, підготував правки, надав їх в залі, зала мала можливість їх вивчити, зараз зала має право вирішити. Не має право вирішувати Разумков, Стефанчук, Корнієнко, Геращенко, Герасимов, Порошенко, Рабінович, Бойко, Стефанчук або хтось інший кого я не назвав, Рахманін, Батенко. Рішення будуть прийматися більшістю. Нравиться мені, подобається це мені, не подобається. Подобається це вам чи не подобається. Однак саме така демократія. Якщо ми говоримо про парламентаризм, то в ньому він і є. Хтось… Ні, земля так само закон, який ми будемо приймати або не будемо приймати. Однак рішення буде вирішувати вся Верховна Рада. Не лише більшість, меншість.

про те, що всі сподівалися, що, я ще раз повторюю, порушуємо Регламент і підемо якось так. Про це багато хто розповідав. І сьогодні, мабуть, був розчарований, що було прийнято абсолютно правильне законне рішення іти за Регламентом Верховної Ради України. Я розумію, що хтось хоче політичного піару. Я розумію, я теж прийшов з цього ринку. Я розумію, що таке піар. Однак, я думаю, що піар не повинен бути вище ніж державницька позиція. (Оплески) У кожного вона своя. кожного… Хтось підтримує ринок землі, хтось проти. Однак давайте поважати один одного. Давайте поважати домовленості. Я думаю, що ніхто не скаже, що ми порушуємо їх. Ми дотримуємось, і до і до сьогоднішнього дня майже завжди ми знаходили спільну мову і виконували обіцянки, які були досягнуті. Сьогодні пішло не так. Я розумію. Добре, що хоч ми людей на вулиці не штовхаємо один на одного, щоб заробити собі деякі бали на чиємусь здоров'ї. Я все прекрасно розумію. Однак давайте залишатися людьми. Давайте виконувати те, що ми обіцяли собі, те, що ми обіцяли нашим колегам по парламенту, і те, що ми обіцяли людям. У кожного так само були різні обіцянки. Рішення, ще раз повторюю, в демократичній державі повинен приймати парламент, а не одна фракція, друга фракція, той депутат чи той депутат – кому як зручно сьогодні. Що не так? Ми порушили щось? Ні. Я ще раз говорю, шановні колеги, ви можете не голосувати за це – це ваше право. Ви можете не голосувати, я вас не можу про це заставити і не буду цього робити. Кожен народний депутат самостійно буде приймати рішення – підтримати або виступити проти.

шановні колеги! Я ще раз повторюю: от яка демократія – це не демократія. (Шум у залі) Я розумію, що комусь було б зручно, якби ми таємно провели комітет, однак, цього не відбулось. Комусь було б зручно, якщо Референдум! РАЗУМКОВ Д.О. Я договорю, а ви продовжите, шановні колеги. Я договорю – і ви продовжите, це ваше право. Я ще раз кажу, шановні колеги: не парламентаризм – займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні. (Оплески) Далі, я буду завершувати. Шановні колеги! Я думаю, що треба повернутися до порядку денного. На ваш розгляд запропонований законопроект, реєстраційний номер 2178-д. Оскільки ваш покорний слуга не може вести засідання Верховної Ради України, я передаю слово Першому заступнику Голови Верховної Ради України для ведення засідання Верховної Ради України Руслану Олексійовичу Стефанчуку. Дякую.

Давайте, ми ввійшли в питання, але фракції просять – з мотивів. Ми дамо можливість висловитися на початку розгляду цього питання. Немає заперечень? Тоді прошу фракції записатися: яка фракція і хто хоче виступити з мотивів.

Слово надається народному депутату Чайківському Івану Адамовичу, депутатська група "За майбутнє". Народний депутат Ігор Палиця, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Ми переходимо до розгляду для когось дуже необхідного питання для того, щоб допродати України, для когось дуже важкого питання для того, щоб захистити Україну. В кожної фракції, в кожного депутата, в кожної групи вже є сформована своя думка з приводу цього голосування, з приводу цього питання, і з приводу того, чи має право хоч хтось у цій Україні дійсно без всенародного референдуму обговорювати це питання. Я хочу сказати, що група "За майбутнє" не буде голосувати за цей законопроект. Я хочу сказати, що ми прикладемо всі зусилля, голосуючи за поправки для того, щоб покращити цей законопроект, якщо він, не дай Бог, пройде руками інших депутатів. Але, щоб я хотів сказати перед розглядом цього питання, і звернутися до всіх депутатів у цій, я вислухав повністю промову нашого Голови парламенту Разумкова, я його підтримую повністю, він нормальна, зважена, чесна людина. І я хотів би звернутися також до всіх. я попросив би всіх депутатів у цьому залі, на нас сьогодні буде дивитися вся країна. ті люди кого обрали як самих кращих на округах чи по списку в цій країні. Ми можемо мати кожен свою окрему думку, але ми не маємо права влаштовувати тут штовханину. Я звертаюся до депутатів різних фракцій: ми бачимо тут в парламенті 2010... Добре, давайте ще 30 секунд і кожен отримає по 2 хвилини, і йдемо далі. Добре. Будь ласка. як очікує одна або інша сторона, давайте бути прикладом для народу України в толерантності і в повазі один до одного. Ми будуємо Україну майбутнього для наших дітей. Дякую.

– з місця. Дякую. Шановні колеги, ми справді заходимо в дуже важливе і чутливе питання і заходимо в нього на тлі дуже неприємному, хворобливому і майже ворожому. Насправді питання землі в широкому розумінні цього слова – це одне з тих небагатьох питань, яке може пересварити Україну, яка точно не потребує цієї чвари в такий складний момент. Тому в мене уклінне прохання до всіх – дуже обережно ставитися і до того, про що ви будете голосувати, за що ви будете голосувати, і до того, що ви будете говорити, і до того, що ви будете робити. Тому що від того, як ми будемо поводитися сьогодні в залі, від нашої зваженості, дисциплінованості і коректності, буде залежати багато що, в першу чергу – мир в Україні. Це дуже складне питання і давайте пройдемо це питання з гідністю. Дякую. (Оплески) До слова запрошується народна депутатка Королевська Наталія Юріївна, фракція "Опозиційна платформа – За життя". 13:22:50 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні громадяни України, "Опозиційна платформа – За життя" категорично виступає проти продажу української землі без всеукраїнського референдуму. Тільки референдум і це наша позиція. І сьогодні хоч вночі, хоч вранці, хоч місяцями ми будемо тут сидіти, але ми будемо вам доводити, що Україна не продається, що українська земля не продається, і не маєте ви право приймати таке історичне рішення. Не маєте ви право на вимогу закордонних радників та спонсорів дозволяти сьогодні розпродаж України. Схаменіться, сьогодні історичний момент, і кожен з нас з вами має можливість поставити крапку, приймати всім залом одноголосне рішення, що йдемо на референдум та спитаємо людей, як вони вважають сьогодні потрібно далі розпоряджатися українською землею. Сьогодні не можна дозволяти іностранним банкам розпродавати Україну, сьогодні не можна дозволяти іностранцям скупувати українську землю, сьогодні не можна під час війни, під час бойових дій на сході України розпродавати Україну. Для нас і Луганськ, і Донецьк – це Україна, і там живуть українці. І ми повинні надати людям сьогодні право, щоб кожен чоловік в нашій країні отримав свої паї, а сьогодні земля не розпайована, і ви зараз хочете її продати, не віддавши людям їх конституційні права, їх конституційні паї. Тому ми вимагаємо спочатку людям надати паї, потім провести сьогодні всеукраїнський референдум, і тільки після цього в цьому залі розглядати це питання. Як вирішать люди, так ми і рішаємо – тільки референдум. Дякуємо.

"Опозиційна платформа – За життя", всі ми звертаємося до вас з проханням хвилиною мовчання зараз почтити пам'ять великої жінки України Валентини Шевченко, її ховають, давайте всім залом, Голову Верховної Ради, єдину жінку в Україні. Велика їй пам'ять та повага.

без перебільшення, фундаментального історичного питання для розвитку всієї української нації на багато десятирічь уперед. Ми, на жаль, маємо сьогодні і всі разом, я сподіваюсь, і далі робити дуже багато важких справ, які накопичувались роками, а саме, якщо звести до однієї фундаментальної речі, то це відновлення довіри. Відновлення довіри до нашої держави, до нашої країни ззовні, ззовні, з боку людей, які спостерігають за нами і думають: ну, це ж така прекрасна земля. Це така багата країна, найбагатша у Європі. Ми залюбки працювали б разом із українцями, але з таким безладом, який у них там відбувається з судовою системою, з правоохоронною, з правом приватної власності, з тим, що у них люди начебто мають власність приватну на землю, 7 мільйонів людей, а насправді позбавлені її. Ну, як же можна працювати? Як же можна разом з українцями становитись багатшими і заробляти гроші?" Маємо відновлювати довіру всередині країни, тому що наші бізнесмени, від дрібних, самих дрібних, до великих самі не впевнені, ніколи не впевнені, навіть так звані олігархи ніколи не впевнені в тому, який у них завтрашній день, і як вони будуть тут працювати. Тому справа не в референдумах, шановні, справа в довірі, в повазі, справа в майбутньому України. Давайте почнемо розглядати і голосувати за майбутнє країни. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату Кулінічу Олегу Івановичу, депутатська група "Довіра". Будь ласка, Олеже Івановичу. Шановні колеги, шановні виборці, питання обігу земель надзвичайно чутливе, я вже про це говорив неодноразово, я третє скликання в парламенті. Це питання політичне. І тому, безперечно, що обговорювати його треба тільки по повній процедурі. І українське суспільство, український народ повинен розуміти, що відбувається, і що ми обговорюємо. Але, якщо говорити по суті, то обговорювати треба серйозно і думати не тільки про обіг земель. Треба думати про українського заможного товаровиробника, про українського заможного фермера. Треба думати про те, щоб у нас розвивалися сільські території. Тому що ці всі речі пов'язані. Ми так можемо дійти до того, що у нас скоро нікому буде працювати в селі. Тому всі ці речі, вони чутливі і важливі. І тому ми наполягаємо на тому, що ідемо по повній процедурі, ідемо по Регламенту і обговорюємо кожну правку, і приймаємо активну участь в цьому законопроекті, в його обговоренні. Ми подавали правки групою і будемо наполягати на них, будемо відстоювати. Тому що ми розуміємось в цих питаннях, більшість працювали раніше в аграрному секторі. Тому це питання, ще раз повторюю, надзвичайно і надзвичайно важливе. Але треба говорити комплексно, не тільки за обіг. А треба думати за міцного українського фермера, за міцного українського товаровиробника. І тоді ми збудуємо справжню сильну європейську державу. Дякую. Дякую. Слово надається Геращенко Ірині Володимирівні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Шановні колеги! Наша політична сила подала менше 100 поправок до законопроекту про ринок землі, які, ми очікували, що будуть прийняті профільним комітетом для того, щоб закон, який називається про ринок землі, був про ринок землі, а не про розбазарювання, розпродаж і насправді базар, який намагаються влаштувати в цьому залі. Жодна з цих поправок не була прийнята тільки тому, що її автори – це Порошенко, Геращенко, Герасимов, Забродський, тому що це представники опозиційної політичної сили. Серед тих поправок, які не були прийняті, в тому числі і заборона продажу землі членам держави-країни агресора Російської Федерації. В цьому законопроекті, який намагаються протягти зараз в сесійній залі, немає жодного запобіжника відносно продажу землі біля кордонів України. І не дивуйтесь потім, коли біля кордонів з'являться "зеленые человечки". Найжахливіше, що там так само немає жодного запобіжника відносно нецільового неекологічного використання землі. Ви знаєте, Україна сьогодні стає взагалі провінцією в темі екології. Навіть на давоському форумі, де виступав Президент Президент Зеленський, і де ключовою була тема – тема екології і боротьбі зі зміною клімату, Президент не сказав про це жодного слова, тому що це для вас не є важливими речами. Очевидно, що коли ми чуємо сьогодні з цієї трибуни вимоги поваги до депутатів від Голови Верховної Ради, ми хочемо задати вам запитання, от ви зайняли всі ці секції перші: а де ваша повага, коли тут виступають представники опозиції і ви їх закрикуєте, як це було вчора під час виступу нашої політичної сили?

ми маємо насправді сказати крапка і рухатися далі, поправка за поправкою розглядати цей ключовий закон. І ми закликаємо вас сьогодні думати про те, що ви намагаєтесь зробити. 8 мільйонів... Дякую. Шановні колеги, слово надається Івченку Вадиму Євгеновичу. Соболєв, да? Соболєв Сергій Владиславович, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Шановні громадяни України! Я хочу звернутися саме до громадян України, бо для нас, для партії "Батьківщина" і фракції "Батьківщина", ми зараз обговорюємо не питання ринку землі, продажу земель сільгосппризначення, бо саме так воно звучить. Для когось – це продаж, для когось – це спосіб заробити, для когось – це спосіб перепродати українську землю сільгосппризначення. На мій погляд, відбулась ключова підміна понять. І ці 3 місяці, які новообраний парламент провів при обговоренні цього питання, ми відійшли, на мій погляд, в сторону. Та ключове питання, яке ми повинні піднімати, – це ефективний власник, який повинен бути на землі. Бо якщо в законопроекті на другому читанні з'являється посередник-банк, який має право концентрувати будь-які землі в своїх руках, а далі перепродавати їх, де тут ефективний власник? Якщо на другому читанні з'являються норми, які дозволяють обходити будь-які обмеження, будь-які заборони на продаж земель перш за все країні-агресору і ви все чудово знаєте, який тут ефективний власник? Для нашої партії і фракції є ключове питання і це не просто питання йти по Регламенту, для нашої партії і фракції є питання одне – це не парламент ухвалює рішення, країна повинна бути незалежною чи васалом, чи колонією. Тільки народ має право ухвалювати такі рішення. Бо після нашого рішення – це не рішення на 10 років чи 20, це рішення назавжди, його відіграти назад буде неможливо. Тому тільки на референдумі повинно бути ухвалене це питання і ми на цьому стоїмо. Дякую. Шановні колеги, я запрошую до слова голову комітету пана Миколу Сольського. Будь ласка. Дивіться, в принципі, повага і коректність якраз починається з таких елементарних речей, коли ми даємо можливість висловитись всім з трибуни, а далі йде блокування трибуни для доповідача.

Шановний головуючий, шановні народні депутати, на ваш розгляд внесено доопрацьований до другого читання проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстраційний номер 2178-10). До другого читання цього законопроекту суб'єктами права законодавчої ініціативи подано 4 тисячі 18 пропозицій та поправок, які включені до порівняльної таблиці підготовленої комітетом. Комітет рекомендує Верховній Раді України врахувати 9 поправок комітету, які охоплюють весь текст законопроекту, а решту відхилити. Зважаючи на те, що поправки комітету охоплюють весь текст даного законопроекту і логічно та структурно взаємопов'язані між собою просимо розглядати їх останніми. Згідно з рішеннями Комітету з питань аграрної та земельної політики від 28.12.2019 року комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстраційний номер 2178-10) в другому читанні та в цілому як Закон України в редакції комітету з подальшим техніко-юридичним доопрацюванням пропозицій, висловлених Головним юридичним управлінням

та інших фракцій про зменшення ліміту концентрації до 10 тисяч гектар. Окремо хочу висловити подяку нашим колегам з фракції "Голос" Юлії Клименко, Володимиру Цабалю, Андрію Осадчуку, Інні Совсун, які прийняли активну участь в суттєвому покращені моделі земельної реформи та внесли можливі правки між першим, другим читанням, які були взяті за базу комітетом щодо створення фонду розвитку сільських територій та направлення туди коштів від продажу державної землі, які будуть використовуватися виключно на розбудову доріг, шкіл, лікарень та інших об'єктів інфраструктури в селі. Державного кредитування фермерів для викупу землі повної заборони набуття власності на землю громадянами та юрособами держави-агресора, а також обмеження набуття у власність нерезидентами в прикордонній зоні 50 кілометрів вглиб території України за будь-яких умов. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок. Правка номер 2, народна депутатка Королевська Наталія Юріївна. Дякую. Шановні колеги, наша перша правка в цьому законопроекті, і ми звертаємося до кожного з вас. Це правка щодо проведення всеукраїнського референдуму. Ми вимагаємо, ми благаємо вас. Зараз у нас є ще з вами всі можливості зупинити, зупинити розпродаж України. Зараз ми з вами можемо проголосувати за те, щоб провести всеукраїнський референдум. Щоб спитати у людей як вони сьогодні бажають бачити з ким вони бажають бачити українську землю. Щоб захистити сьогодні українського фермера. Щоб захистити наше майбутнє. Щоб у нас були з вами умови створити продовольчу безпеку України та підняти Україну з колін. Прошу вас підтримати правку щодо проведення всеукраїнського референдуму та проголосувати. А також ми наполягаємо, щоб 4 правку поставили на підтвердження. Дякуємо. Дякую, Наталія Юріївна. Позиція комітету. 13:38:58 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Насправді ця правка щодо назви закону до якого добавлено поняття всеукраїнського референдуму. Комітет виходив з іншої правки щодо назви закону. Комітетом відхилено. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 2 народної депутатки Королевської. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 3, народний депутат Дубіль. Фракція "Батьківщина" народний депутат Валерій Дубіль. Шановні народні депутати, шановний український народе, фракція "Батьківщина" сьогодні виступає категорично проти цього законопроекту про продаж нашої української землі. Ми виступаємо за те, щоб був проведений референдум і це питання вирішував тільки народ. Це саме те, що обіцяла сьогоднішня влада, коли йшла на вибори. Стаття Конституції 13 говорить про те, що земля, її надра є об'єктом саме власності українського народу. Стаття 14 Конституції говорить про те, що земля – це національне багатство, яке знаходиться під особливою охороною держави. Для більшості саме в умовах війни, коли наші бійці знаходяться на фронті і захищають нашу землю, ви хочете продати 72 відсотки країни. Доки в законопроекті будуть юридичні особи, банки. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Це насправді також правка тільки щодо назви статті. Комітетом відхилено. Тільки щодо назви законопроекту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка народного депутата Дубеля. Правка номер 3. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-79 Рішення не прийнято. Наступна правка номер… (Шум у залі) Ми всі, що на підтвердження, ми домовилися ставити в кінці. (Шум у залі) Ні-ні, ми так домовилися, позиція комітету. Тому ми спочатку йдемо по тих, які відхилені. Правка номер 5, народний депутат Шахов. Будь ласка. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". У правці номер 5 вказано чітко, що ми пропонуємо вести агрохімічні паспорти. Без них неможливо сьогодні провести ні рекультивацію… І хто сьогодні буде дбати за екологію, якої в нашій державі немає, за родючість ґрунтів? І сьогодні йде вбивство без рекультивації української землі. Тому ми наполягаємо на цій правці проголосувати та підтримати. Я не розумію, чому комітет взагалі не вирішив це питання, коли розглядали всі правки. В чому тут проблема, скажіть, будь ласка, пане Сольський? Я закликаю проголосувати за цю правку і підтримати її. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. 13:42:26 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Сергію, насправді агрохімічні паспорти в нас існують, і Держгеокадастр не розпоряджається землями, навіть не продовжує діючі договори оренди без агрохімічних паспортів. Щодо агрохімічних паспортів, тема цієї дискусії в законопроекті 2194, який пройшов перше читання. Тому комітетом відхилено. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте? Ставиться на голосування правка номер 5 народного депутата Шахова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Замість 8 правок дайте, будь ласка, 3 хвилини. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, з цієї великої трибуни звучало багато. За майбутнє, за відновлення довіри в суспільстві до цього парламенту, парламентаризм практично зруйнований, тому довіра повинна все ж таки відбутися саме в цій залі демократичним шляхом. І коли за всі правки, які внесли туди, в той комітет аграрний, за які не проголосували, і сьогодні ми повинні тут сидіти ще, і завтра ще, і післязавтра ще, коли це потрібно було вирішити там, у пана Сольського. Я хочу звернути увагу всіх колег. Будь ласка, підтримуйте кожну правку, тому що вони дуже важливі. І те, що сказали за агрохімічні паспорти, подивіться, що це таке і з чим Що будуть їсти наступні покоління наші? Ми прийшли на цю землю, стали у чергу, і підемо з цієї землі. А майбутнім поколінням тут жити. Давайте, будь ласка, ставитися один до одного з шаною, тому що кожного з нас обирали люди, те, що стосовно взагалі земельного питання. Ми вимагаємо сьогодні, щоб малий, середній та великий бізнес розвивався. Ми вимагаємо, щоб був сьогодні державний банк. Говоримо за референдуми - давайте, щоб почув сьогодні весь народ, що ми готові вивести це питання на референдум. Давайте ми сьогодні дамо людям побачити ставлення людське парламенту, 400 людей до 45 мільйонів людей. Давайте будемо думати, що наша земля – це наша матір. Чи можна сьогодні ставитися так до батьків в цій залі? Один одного б'ють, біжать до тієї трибуни, говоримо про одне, про друге, про третє, але не за справу. Давайте ми будемо розвивати, я ще раз хочу сказати, аграрний сектор, як сказав Олег Кулініч. Давайте будемо звертати увагу на тих людей, які живуть на цій землі. Давайте будемо давати компенсацію по розмежуванню демаркаційної лінії. Хто з вас проїхався від Чернігова до Зміїного острова? А ми проїхалися – Рудик, Сюмар, Лубінець і бачили, що люди вимагали від нас розрахуватися за ту землю по демаркаційній лінії. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сергію. Правка номер 10 народного депутата Клименка, будь ласка. Народний депутат Клименко.

Не 8, ми по порядку йдемо. Ставиться тоді правка номер 6 народного депутата Шахова на голосування. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-117 Рішення не прийнято. Правка номер 7 народного депутата Шахова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-109 Рішення не прийнято. Правка номер 8 народного депутата Шахова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-113 Рішення не прийнято. Правка номер 9, народного депутата Шахова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-118 Рішення не прийнято. В мене питання до народного депутата Шахова. А яких ще три правки ви включали в цей перелік?

Пане Сергій, при всій повазі, но ці всі правки стосуються одного і того самого, це знову ж таки на обов'язковість агрохімічних паспортів. Вони вже декілька років обов'язкові. Вони… Дивіться, вони… Ні одна державна земля сільськогосподарського призначення, навіть продовження вже наданих земель в оренду, не підписуються і розпорядження не видається без наявності агрохімічного паспорту. Для чого це зроблено? Для того, щоб була можливість в певний момент виконання договору проконтролювати чи не погіршується земля і на цій підставі мати можливість розірвати договір. Це існує. І це є предметом законопроекту 2194, де є дискусія по цьому. Не в цьому законі.

Мороз Володимир, 59 округ виборчий. Наша фракція… Я взагалі проти продажу землі, але прошу підтримати мою правку. Статтею 20 доповнити частиною восьмою такого змісту: "Зміна цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути здійснена не раніше трьох років з моменту набуття власником права власності на таку земельну ділянку, крім випадків відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону.

зміна цільового призначення – це одна з двох складових мораторію. Перша – це заборона на продаж, друга – заборона на зміну цільового призначення. Залишити в певній частині заборону зміни цільового призначення – це залишити в певній частині мораторій. Перше. Друге. Я абсолютно з вами згідний частково в тому, що це питання повинно бути досить серйозно врегульовано і воно врегульовується в законопроекті 2280, який в цьому парламенті вже прийнятий в першому читанні. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 11 народного депутата Мороза. Комітет пропонує відхилити, прошу визначатись та голосувати. За-105 Рішення не прийнято. Шановні колеги, з процедури народний депутат Крулько. Будь ласка, Іван Іванович. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Я хотів би звернутися до головуючого на сьогоднішньому засіданні Руслана Стефанчука. Спікер парламенту, так само, як і ви, неодноразово заявляли, що розгляд законопроекту, цього жахливого для країни, буде відбуватися відповідно до Регламенту Верховної Ради. Регламент Верховної Ради по другому читанню передбачає, що кожна поправка розглядається послідовно і народні депутати мають право поставити деякі поправки на підтвердження, які схвалені комітетом. Ми вимагаємо, щоби саме так, по Регламенту, йшов розгляд цього законопроекту. Чому ми пройшли 4 поправку, яка підтримана комітетом, і не поставили на підтвердження – у мене запитання. Тому я прошу поставити на підтвердження поправку номер 4, яка була ухвалена комітетом і розглядати законопроект в порядку Регламенту. Тоді слова будуть відповідати діям, а не навпаки. Дякую. Дякую. Я доповідаю вам. Тому що відповідно до пропозиції, яка сьогодні була внесена комітетом, враховуючи складність і необхідність збалансованості даного законопроекту всі ці правки обов'язково будуть поставлені на підтвердження, але в кінці, для того, щоб не розбалансовувати даний законопроект. Дякую. Йдемо далі.

Я і моя фракція проти продажу землі. Але ж прошу підтримати мою правку. Частину п'яту статті 22 викласти в такій редакції: "Землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземців, осіб без громадянства, іноземних осіб, юридичних осіб з іноземними інвестиціями, юридичних осіб, створених законодавством України, засновником в якому є іноземці чи іноземні юридичні особи, та іноземних держав. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, юридичні особи із іноземними інвестиціями, юридичні особи, утворені за законодавством України, засновником в якому є іноземці чи іноземні юридичні особи Дякую. Вельмишановні колеги, позиція комітету. 13:54:33 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Позиція комітету. В комітетській редакції заборонено будь-яким чином юридичним особам, де на будь-яку долю є засновниками іноземці, брати участь і бути суб'єктами цього закону і брати участь у ринку землі, і придбавати землю. Питання можливої участі іноземці в редакції комітету має вирішуватись на референдумі. Тому текст комітетської правки інший. Враховуючи це дана правка відхилена.

Комітет цю правку пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 13, народний депутат Кириленко Іван Григорович, будь ласка. Шановні колеги, фракція "Батьківщина" послідовно виступає категорично проти розбазарювання української землі. Натомість ми пропонуємо всебічний розвиток орендних відносин. Від добра, добра не шукають, Україна вийшла на перші місця у світі по експорту з одного гектару виробленої продукції, залишивши далеко позаду Сполучені Штати Америки, Канаду, Китай, Росію і так далі так далі. Друзі, це дало нам і саме розвиток орендних відносин, орендуючи паї, орендуючи державні землі і землі комунальної власності. Тому оренда – це захист територіальної цілісності від розбазарювання в умовах, коли ми дуже вразливі на всіх фронтах. Оренда – це розвиток громад, бо орендна плата йде на розвиток села, на розвиток об'єднаних громад. Друзі, ми пропонуємо принципово інший підхід, удосконалювати земельне законодавство треба в напрямку розвитку орендних відносин. Прошу підтримати. Іван Григорович, ми з вашими колегами розглядали цю правку щодо пріоритету оренди над купівлею-продажем при розпорядженні державними комунальними землями. Даний підхід заслуговує на увагу і ми з вашими колегами неодноразово звертали увагу, що це відноситься до законопроекту 2194, де якраз передбачається процедура розпорядження державними та комунальними землями. А щодо експорту зернових, я вам хочу сказати, Іван Григорович, це в тому числі ми вийшли на перше місце, тому що у нас менша переробка і тільки по зернових. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 13 народного депутата Кириленка, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-86 Рішення не прийнято. Правка номер 14, народна депутатка Тимошенко Юлія Володимирівна і Івченко, так. Шановні друзі, я хочу просто зараз зробити заяву. Те, що зараз відбувається – немає нічого спільного з парламентаризмом. Ви знаєте, що зараз у цьому залі немає жодного представника аграрних асоціацій, аграрних профспілок. Зараз на балкони загнали помічників "Слуг народу", і навіть заблокували входження до парламенту людей, які були депутатами Верховної Ради попередніх скликань, і, які хотіли бути присутні при цьому шоу. Нічого спільного з парламентаризмом це немає, тому що вже за спиною парламенту давно вирішено, що земля буде продаватися в тому числі і будуть володіти нею іноземні банки. І тому – тільки референдум! І тільки референдум всенародний може вирішити, що робити з землею, все інше – це профанація і обман України. І я прошу його зараз припинити, і поставити мою правку на голосування, 14. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, позиція комітету?

зміни до якого сьогодні вносяться, то сьогоднішнє засідання і вся робота над цим законопроектом є просто прикладом парламентаризму. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 14 народної депутатки Тимошенко Юлії Володимирівни. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-105 Рішення не прийнято. Шановні колеги, правка номер 15 народного депутата Івченка. (Шум у залі) Шановні колеги, продовжимо на 15 хвилин чи йдемо на перерву? Шановні колеги… В плані Регламенту я як головуючий маю на 15 хвилин право продовжити. Я продовжую на 15 хвилин без пояснення сутності, тому йдемо далі правка номер 15 народного депутата Івченка, будь ласка. Шановні колеги, знаєте, я хотів би продовжити те, що сказала Юлія Тимошенко. Ми в комітеті намагалися подати конструктивні правки і намагалися відстояти разом з аграрними асоціаціями, щоб цей законопроект був для аграрія і для селянина. На жаль, нічого спільного в цьому законопроекті з аграрієм, з фермером немає. В цьому законопроекті, колеги, є ще обман, коли забрали пов'язаних осіб. І коли Президент говорить за 10 тисяч гектарів – він обманює. І я звертаюся до Президента, одна особа за цим законом може мати 50, 70 і 80 тисяч гектарів, убрали пов'язаних осіб і це обман. І я хотів би, щоби в 4 правці, яку ми хотіли поставити на голосування, ви всі знали про що та правка, щоб ми її обговорили, щоб кожен з вас свідомо приймав рішення. А свою правку я прошу підтримати.

Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 13 народного депутата Кириленка, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. денне... ранкове засідання Верховної Ради. Я закриваю ранкове засідання Верховної Ради. Дякую. Дякую.